Постъпило е предложение на Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21 и предлага следната редакция: „§ 21. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 2 накрая се добавя „и комплексно разрешително, издадено по реда на Глава седма, Раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда”; в т. 3 текстът преди буква „а” се изменя така: 3. лицата, чийто средносписъчен брой на персонала надвишава 10 души и при чиято дейност се образуват:”.

конфликт на интереси. Заместник-министърът Евдокия Манева излезе от тази трибуна и каза, че това е гнусна лъжа. Залата отхвърли отхвърли да спре разглеждането на този законопроект. Тя ме насочи и заяви от тази трибуна, че племеницата й

разглеждането на закона заради конфликт на интереси. Ако не го подложите на гласуване или ако не спрете, това ще тежи на Вашето съзнание. Заповядайте.

„§ 22. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „и ал. 4” се заличават и накрая се добавя „за съгласуване или утвърждаване”.

10: „(5) Програмите, изготвени от лицата по чл. 29, ал. 1, т. 3, извършващи дейности на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите, се утвърждават от директора на всяка регионална инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите. (6) В срок до 14 дни от внасянето на проектите на програмите по ал. 3 и 5 директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите може еднократно да изиска от заявителя отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация. (7) В срок до 14 дни от уведомяването по ал. 6 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация. (8) В срок до 14 дни от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите съгласува със становище или утвърждава с решение представените проекти. (9) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите отказва съгласуването или утвърждаването на представения проект на програма с мотивирано решение, когато не са спазени изискванията по ал. 7.

постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители - комисията подкрепя предложението. Друго предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители – предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24 и предлага следната редакция: „§ 24. Член 36 се изменя така: „Чл. 36.

които не изпълняват по реда на чл. 11, ал. 4 задълженията и целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците съгласно този закон и наредбите по чл. 24, ал. 2;

3. лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в организация по оползотворяване, които не й заплащат уговореното възнаграждение; 4. организациите по оползотворяване, които не са доказали по безсъмнен начин пред министъра на околната среда и водите, че са изпълнили задълженията и целите по т. 1 на лицата по чл. 11, ал. 4, т. 2, членуващи в тях”.”

Няма. Моля народните представители да гласуват § 25 по вносител.

постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 44, и предлага следната редакция:

б) създава се т. 11: „11. категориите уреди или видовете батерии и акумулатори съгласно съответните наредби по чл. 24, ал. 2, в случаите когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло

предложението. Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 26 и предлага следната редакция: „§ 26. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 3 думите „оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за вписване в съответния регистър на заявителя” се заменят с „единен идентификационен код”. 2. В т. 7 след думите „съгласно Закона за опазване на околната среда” се добавя „и/или решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие”.” 3. Точки 8 и 9 се изменят така: „8. санитарно удостоверение от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната инспекция или от министъра на здравеопазването – когато дейностите се извършват на територията на повече от една РИОКОЗ; 9. документите по чл. 51, ал. 1, т. 6 – за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци в случаите по чл. 12, ал. 4. Създават се точки 12-14: „12. копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, заверено от компетентния орган по Закона за устройство на територията; 13. заверено копие на нотариален акт или на договор за наем, придружен с друг удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, парцела, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация; 14. определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък съгласно чл. 71а за дейност по обезвреждане на опасни и неопасни отпадъци чрез депониране.”

В ал. 2 думата „упълномощено” се заменя с оправомощено”. 2. Създава се ал. 3: „(3) В срок 15 дни от подаване на заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци, което отговаря на изискванията на закона, или от отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна информация в случаите по чл. 40, ал. 1, компетентният орган по чл. 37, т. 1 и 2 съвместно с общините оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересованите лица до заявлението.”

„§ 30. В чл. 42 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 след думите „допълнителната информация” се добавя „или от изтичането на едномесечния срок по чл. 41, ал. 3”.

2; 5. площадката и дейностите, които ще се извършват на нея, не отговарят на минималните изисквания на наредбите по чл. 24, ал. 2; 6. заявлението е подадено от организация по оползотворяване.”

По § 21 е постъпило предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 33 и предлага следната редакция: „§ 33. В чл. 46 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”. 7”. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Правата по издадените разрешения и по откритата процедура по издаването им се прехвърлят при промяна на техния титуляр при запазване условията на разрешението след уведомяване на компетентния орган, който отразява служебно промяната”.”

който става § 36 със следната редакция: „§ 36. В чл. 52, ал. 2 накрая се добавят думите „или когато заявлението е подадено от организация по оползотворяване”.”

По § 37 е постъпило предложение от народния представител Йоанна Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Лъчезар Тошев към чл. 54: 1. да се създаде нова ал. 1а със следния текст: „Забранява се събирането и изкупуването на излезли от употреба електропроводници от всякакъв вид на железопътни релси и части от ЖП вагони, метални капаци от части, метални арматури от автомобилни гуми, части от метални паметници и пластики, когато те се предлагат за изкупуване от физически лица. 2. Алинея 2, т. 2 да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, който става § 38 и предлага следната редакция: „§ 38. В чл. 54, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. декларация, че е търговец, с посочване на единен идентификационен код, а за чуждестранните лица – копие на документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя;”.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, както знаете в България има един голям проблем от последните години. Това е, че почти не останаха бронзови паметници, бюстове в парковете, редица кабели, включително за високо напрежение, бяха срязвани. След това държавата трябваше да плаща значителни суми, за да се възстановяват, а средства в крайна сметка идват от данъците на гражданите. Същото се случва и с ЖП релси, с части от ЖП вагони, метални капаци от шахти, което създава и опасност, че някой може да пострада, когато капакът на шахтата е отместен. Освен това после са големи разходите, за да се възстановяват липсите на части от инфраструктурата – метални арматури от автомобилни гуми, части от различни метални пластики и прочие. До момента ние не можем да се справим с този въпрос. За съжаление този проблем остава актуален. Досегашната система очевидно не работи и трябва да се направи нещо, което да подобри ситуацията. Това, което аз предлагам, е да се отнеме възможността за пазар от физически лица или изобщо на такива предмети, да ги нарека най-общо, от списъка, който съм предложил да бъде забранен за изкупуване от физически лица. Комисията не подкрепи предложението. То първоначално беше внесено към предложения от Министерския съвет чл. 12а, който комисията предложи да отпадне, а този член създаваше условия за лицензиране на фирмите, които изкупуват такива цветни и черни метали. Не можах да разбера докрай аргумента защо, когато има лицензиране и изисквания към тези фирми, е лошо, а когато няма – това е добро. Затова поддържам предложението си и смятам, че ще намеря разбиране във Вас, че този въпрос трябва да бъде решен. Някога, може би преди 10 години, имаше голям проблем с пожарите в България, които очевидно бяха предизвиквани умишлено и полицията не можеше да се справи него. Но когато се забрани износът на дървесина, пожарите изчезнаха, прекратиха се, което означава, че когато се отнеме мотивът за извършване на едно нарушение или престъпление, тогава и извършителите няма да го извършват. Това е предложението, което съм внесъл – да се забрани събирането и изкупуването на такива метални предмети. Смятам, че нашето общество трябва да се обърне към този проблем и да го реши. Не е Не е редно ние в момента като общество и държава, която има силата да се справи с този въпрос, да продължаваме да стоим в една ситуация, която освен всичко ни унижава. Когато нарязват паметника на някой виден българин, който е допринесъл много за нашата държава, това не е ли обида и към цялото общество? Нека да си зададем и въпроса защо има хора, които стигат дотам поради своята бедност да посягат на такива обекти, на кабели и т.н. Търсенето на решение на техния проблем не е по друг начин, освен чрез забраняване на изкупуването на такива предмети, за да не се извършват такива нарушения и престъпления. Не бих искал по този въпрос да има различни гледни точки, но в случая има такава друга гледна точка, че забранителният режим ще доведе до преминаване на тази дейност в в сивата икономика, ще се извършва още по-тайно и т.н. Аз не виждам достатъчно подкрепа за такива аргументи. За съжаление, в комисията те надделяха и моето предложение беше отхвърлено.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Моето изказване е насочено в посока на подкрепа на идеята на господин Тошев. Най-важният момент в неговото предложение е, че се отказва да бъдат изкупувани посочените по-горе вещи и материали от посредниците – от физически лица, които не ги притежават. Както го е дал, обаче се забранява изцяло оторизираните за това организации да изкупуват отпадъци от проводници, от железопътни материали и съоръжения и т.н. Можем ли да направим един компромис? Да приемем Вашия текст и редакционно да добавим, че тези материали могат да се изкупуват само от лицата, които докажат собствеността си. Когато в БДЖ Когато в БДЖ отпаднат релси, части от вагони и т.н., няма какво да ги прави. Но само този, който има документ и основание, че е собственик,

имат собственик – това е населеното място, Министерството на културата или някой друг. Нека подкрепим Вашата идея, но редакционно да добавим, като кажем, че „не могат да бъдат изкупувани от физически лица” и добавим запетая „а само от организациите и лицата, които имат собственост върху тях”. Тогава ще стане приемливо.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Този текст беше много внимателно обсъждан в комисията. Това са направления, свързани с оползотворяването на отпадъци от метали, по които лиценз се издава от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. и туризма и Министерството на вътрешните работи, които участват много активно в контрола на тази дейност, категорично се противопоставиха срещу забранителен текст, който всъщност с нищо не допринася за решаване на този проблем. Не допринася, защото вече такива експерименти са се правили и се получава точно обратното – бум на кражбите. Взети са всички мерки: в момента, за да предадете метален отпадък, трябва да докажете произход на материала. Това, което предложи господин Божинов, е практика в момента. Това е начинът, по който се проследява има ли кражба и съответно да се установи нарушителят на закона. В чл. 61 в настоящия закон са въведени допълнителни ограничения, когато става дума за отпадъци от инфраструктурни обекти. Частта, която касае железопътни релси, шахти и т.н., е категорично решена по нов начин в настоящия закон.

Предлагам Ви да подкрепите решението на комисията. Този текст с нищо няма да допринесе за решаване на проблемите. Сегашната процедура – за издаване на лиценз, и контролът по спазването на лицензите, а също искането на документация за произход, регистрирането в приемната книга на всеки, донесъл такъв отпадък, е сериозна предпоставка за справяне с проблема. Искам да ви кажа, че и в момента ние като министерство сме се включили в дейности, свързани с проверка на лицензираните фирми. Надявам се, че редките случаи, които все още се наблюдават, ще бъдат преодолени. Благодаря Ви. Благодаря. Заповядайте – народният представител Захари Георгиев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Когато поисках думата, една от основните ми идеи беше да чуя мнението на вносителите, тоест на комисията, по този текст и какви са причините да го отхвърли. От това, което каза госпожа Манева, не стана ясно защо комисията не е приела този текст. Този законопроект не разглежда чл. 61 от закона, от закона, действащия до момента текст, което означава, че той е недобър текст, защото виждаме, че продължават ексцесиите със събирането на черни и цветни метали.

метали, да уведомяват органите на реда, когато постъпят такива изброени в неговия случай отпадъци, за да се пресече всякак тази вандалщина. Всъщност, да си говорим право – това е мафия за кражба на цветни и черни метали. Ако не въведем подобно нещо, ще има само да констатираме и пълним статистиката и страниците на медиите как не можем да се справим с този случай. трябват по-крути мерки и мисля, че предложението на господин Тошев ще реши този въпрос. Отново настоявам: защо уважаемата комисия не е приела неговите аргументи? Чухме

за да мога да информирам народното представителство за това, че предложението на господин Тошев беше обсъждано на няколко пъти по време на заседанията на комисията. Както госпожа Манева посочи вече тук, то не беше прието от комисията въз основа на представените становища от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на вътрешните работи, които изказаха определено мнение, че такъв тип забранителни текстове – категорични, биха довели до прехвърляне на този вид дейност изцяло към сивата икономика. Това е едно. Второ, чл. 61 не е предмет на разглеждане на законопроекта, тъй като няма промени в него. Но в чл. 60 от сега действащия Закон за управление на отпадъците има конкретни изисквания, които

на чл. 60 от действащия закон – „Търговска дейност с отпадъци от медни и алуминиеви кабели и проводници от всякакъв вид и количества се извършва при наличие на: издаден сертификат за произход - от лицата по чл. 54; декларация за произход, попълнена от лицата по чл. 54”. Алинея 4 – „При извършване на търговска дейност с отпадъци по ал. 3 продавачът задължително предава на купувача издадено от него удостоверение за произход с приложени: копие от сертификата за произход и копие от полученото от него удостоверение за произход”. Тоест в разпоредбите на сега действащия закон има предвидени изисквания за удостоверяване на произход на материалите, които се предлагат на търговците. Това бяха основанията на комисията да не подкрепи предложението и да предложи варианта на параграфа във вида, в който Ви го представих. Благодаря, госпожо Михайлова. Втора реплика? Няма желаещ. Заповядайте, господин Георгиев. Благодаря, госпожо председател. От тази реплика още повече се доказва, че този закон че този закон в чл. 60 не защитава обектите и отпадъците, за които говори господин Тошев. Тук иде реч за проводници – медни или алуминиеви, иде реч за отпадъчни метали от съставите на железните пътища. Въобще не идва реч примерно за унищожените паметници на културно-историческото наследство. Какъв е проблемът, ако се приеме този текст? И допълнен от това, което предложи господин Божинов, да се иска удостоверение за собственост, той напълно решава въпроса. И сега искат удостоверение за произход. И сега унищожават кабелите, мачкат, горят, топят, предават. Къде са тези удостоверения, които уж се искат по действащия закон? Този текст не действа! Моля комисията, народните представители, дайте да не гледаме като коне с капаци в това пространство! Иначе има опасност да ни обвинят в съпричастност с тази мафия. Дебатът е закрит. Преминаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя с негова номерация 37, който става § 38 по предложението на комисията. Гласуваме § 38.

т. 2; 2. документ, удостоверяващ изпълнението на задълженията по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.” 2. В ал. 3 думата „упълномощено” се заменя с „оправомощено”.” Има ли становища? Не. Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 38 по редакцията на вносителя, който става § 39. Гласували

в буква „а” след думите „и цветни метали” се добавя „по чл. 60, ал. 2”; бб) създава се буква „ж”: „ж) е отпаднало правното основание за ползване на единствената площадка, вписана в лиценза”; в) създава се т. 4: „4. заличава се вписана в лиценза площадка при: а) наличие на мотивирано предложение от министъра на околната среда и водите; б) установена от комисията по чл. 56, ал. 1 липса на правно основание за ползване на имота, на който е разположена площадката, при условие че тя не е единствената, вписана в лиценза”.” 2. Създава се нова ал. 2: „(2) В заповедта по ал. 1, т. 2 се включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, освен когато търговецът представи банкова гаранция в полза на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в размер на 30 хил. лв. В случай, че заповедта за отнемането бъде потвърдена от съда с влязло в сила решение, банковата гаранция се освобождава в полза на органа по предходното изречение.” 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1, т. 1 и 2” се заменят с „по ал. 1, т. 1, 2 и 4”. 4”. 4. Създават се алинеи 4 и 5: „(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър издава дубликат на лиценза, когато е изгубен, откраднат или унищожен, въз основа на заявление на търговеца и декларация по ред, определен с наредбата по чл. 61. (5) В 7-дневен срок от получаването на заповедта за отнемане, съответно прекратяване, на лиценза за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали търговецът е длъжен да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза.” Не. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване § 39 по номерацията на вносителя в редакцията на комисията, който става § 40. Гласуваме § 40.

Да гласуваме § 41 по номерацията на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 40 по неговата номерация.

Друго предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители – предложението е оттеглено. Постъпило е предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев – предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 41, който става § 42, и предлага следната редакция: „§ 42.

сключени предварителни писмени договори с лица, притежаващи разрешение по чл. 12, за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, чрез които се осигурява изпълнението на задълженията на членовете на организацията по оползотворяване по този закон

10. нотариално заверена от заявителя декларация, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на такова разрешение, преди изтичането на една година от отнемането или отказа; 11. проект на договор между организацията по оползотворяване и нейните членове”. 2. В ал. 6 се създава т. 4: „4. да съдържа забранителни разпоредби за: разпределяне на печалби; б) издаване на облигация и акции с купони за дивидент; в) отпускане на кредити и гаранции по кредити на трети лица, както и поемането на менителни задължения; г) издаване на акции на приносител; д) включване в предмета на дейност на дружеството на дейности извън изрично посочените в § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби; е) за преобразуването на организацията чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или прехвърляне на цялото имущество на едноличния собственик на капитала”.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя по принцип за § 41 и редакцията, която ни предлага, за новата номерация на чл. 42. Гласуваме § 42 по предложението на комисията.

предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 44, и предлага следната редакция: „§ 44.

Организацията по оползотворяване не може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество или прехвърляне на цялото имущество на едноличен собственик на капитала. (3) Организацията по оползотворяване не може да сключва договор за извършване на одит с регистриран одитор, който е неин служител или акционер. (4) Организацията по оползотворяване не може да има предмет на дейност, различен от посочения в § 1,

към заявлението по чл. 62, ал. 2 сключени предварителни писмени договори с не по-малко от десет общини с общо население не по-малко от 200 хил. жители. жители. (2) Към заявлението по чл. 62, ал. 2 организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя заверен от кмета на общината план за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъците, посочени с конкретни параметри (обем, тип) и количествена стойностна сметка. (3) Окончателните договори трябва да съответстват на предварителните договори по ал. 1. (4) Договорите по алинеи 1 и 3 трябва да отговарят на минимални критерии и изисквания по наредбата по чл. 24, ал. 2 за съответния вид на масово разпространени отпадъци. Чл. 62в. В тримесечен срок от получаване на разрешението по чл. 62, ал. 1 организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки представя на компетентния орган сключените окончателни договори съгласно представените договори по чл. 62, ал. 4, т. 5 и чл. 62б, ал. 1”.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Бих искала да предложа една редакционна поправка - предлагам в чл. 62в да се замени с чл. 62б. Тук е допусната техническа грешка.

Моля за становище на докладчика. Благодаря Ви, госпожо председател. Става дума за техническа грешка в резултат на номерирането на членове 62а, б и в. Поради заличаване на текста в чл. 62б по текста на вносителя, чл. 62в става чл. 62б

Колеги, като се нанесе поправката в § 43 – основния текст: „Създават се чл. 62а - 62в”, нататък текстът е коректен, така както го изчетох, а по-нататък при разглеждането на § 110 ще има препратка към чл. 62б, вместо, както е записано в текста, към чл. 62в. Тоест редакционната поправка в текста на § 43

Да разбирам, че следва да подложа на гласуване редакционната поправка: В § 43

По § 43 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 44, и предлага следната редакция: „§ 44. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „заявлението” се добавя „и приложените към него документи, необходими”, а думата „отговаря” се заменя с „отговарят”.

Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 44 по номерацията на комисията.

2. актуализирана програма по чл. 29, ал. 1, т. 4 съгласно изискванията на наредбите по чл. 24, ал. 2 на хартиен и електронен носител; 3. документ за платена такса. такса. (3) В срок до два месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната информация органът по чл. 62, ал. 1 издава или мотивирано отказва удължаване на срока на разрешение”.

и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. (5) Компетентният орган може еднократно да изисква от заявителя в срок до един месец от постъпване на заявлението отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението и приложените към него документи, когато това е необходимо за изясняване на фактите и обстоятелствата по ал. 2.” 2.” 4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така: Моля народните представители да обърнат внимание на това, че има техническа грешка в текста текста – записано е ал. 7, трябва да се чете ал. 6. „(6) В срок до два месеца от изискването по ал. 5 заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация.” Има ли становища? Заповядайте,

ТАКОРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ненапразно два пъти исках да спрем разглеждането на този законопроект. Един от текстовете, който създава корупционни практики и който е свързан с конфликт на интереси, е по

предлагам тази алинея да отпадне. Питам: как смятате, че ще се реши проблемът, ако фирмата на племенницата подаде документи до лелята и тя трябва да даде ход дали документите отговарят или не отговарят на изискванията за продължаване на разрешението на тези фирми? Искам от тази трибуна да се извиня на Ивелина Обретенова, защото след моето изказване – може би има явна връзка между залата на Народното събрание и „Екопак” това момиче беше понижено от „директор – продажби”, в „мениджър – продажби”. Сигурно ако изляза още един-два пъти на трибуната, най-вероятно до 14,00 ч. може да стигне и до портиер в

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител господин Такоров за отпадане на ал. 5 от § 46. Гласували

С направената поправка за техническа грешка от докладчика – там, където в текста е изписано „ал. 7”, да се чете „ал. 6” - подлагам на гласуване

Гласуваме преномерирането на § 46 по вносител на § 47, както е предложението на комисията в подкрепа на текста на вносителя.

По § 47 е постъпило предложение от народните представители Костадин Язов и Иван Алексиев. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители, което е оттеглено. Има предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 47, който става § 48, и предлага следната редакция: „§ 48. В чл. 68 се създават точки 4 и 5: „4. организацията по оползотворяване е разпределила печалба на своите акционери и/или съдружници; 5. е налице неизпълнение на чл. 62б”.” Становища? Няма. Гласуваме § 48 по редакцията на комисията.

Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 49, който става § 50, и предлага следната редакция:

Чл. 71а. (1) За дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо е длъжен да прави месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото. (2) Натрупаните през експлоатационния период на депото средства по ал. 1 се използват за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото съгласно разрешението или комплексното разрешително по чл. 12, ал. 1 и/или утвърдения от компетентните органи по околна среда проект за рекултивация. (3) Сметката по ал. 1 е с преходен остатък в края на всяка календарна година. година. (4) Редът и начинът за изчисляване на отчисленията се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на финансите. (5) До 10-то число на текущия месец собственикът на депото превежда в сметката по ал. 1 месечните отчисления за предходния месец. (6) Размерът на отчисленията за един тон депониран отпадък се актуализира на всеки три години. (7) Средствата по ал. 2 за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото не могат да са по-малки от средствата, определени по реда на наредбата по ал. 4. Чл. 71б. (1) За изпълнение на задължението си по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото или на участък или клетка от него при наличие на необходимите условия за закриване съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2, собственикът на депото подава заявление до министъра на околната среда и водите или до оправомощено от него длъжностно лице за разходване на сумите от сметката по чл. 71а, ал. 1. 1. (2) Редът и начинът за разходване на сумите от сметката по чл. 71а, ал. 1 се определят с наредбата по чл. 71а, ал. 4. Чл. 71в. Собствениците на депа за инертни отпадъци се освобождават от задълженията по чл. 71а. Чл. 71г. Изискванията на чл. 71а не се прилагат за депа за отпадъци, в които съвместно се депонират минни отпадъци по Закона за подземните богатства и отпадъци съгласно чл. 2, ал. 1, когато: 1. количеството на депонираните или предвидените за депониране минни отпадъци е преобладаващо и 2. за изпълнението на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото се осигурява финансово обезпечение по реда на Закона за подземните богатства. Чл. 71д. В срок до три месеца от преустановяване експлоатацията на депото собственикът започва извършването на дейностите по закриване на депото в съответствие с плана за закриване на депото. Чл. 71е. (1) Лицата, чийто отпадъци се обезвреждат чрез депониране на регионално или общинско депо, правят отчисления в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на околната среда и водите и министъра на финансите. (2) Отчисленията по ал. 1 имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. (3) Натрупаните средства по ал. 1 се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, обезпечаващи изпълнение от общините на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

са елементи от разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси. Чл. 71з. Изискванията на този раздел не се прилагат за депа за отпадъци, които изцяло са включени в програмите за отстраняване на екологични щети, приети с решение на министъра на околната среда и водите в съответствие със Закона за опазване на околната среда

Уважаема госпожо председател, колеги! Имах възможността още при обсъждането на законопроекта на първо четене да отбележа някои смущаващи елементи в текстовете на закона. За моя радост една от тезите, която защитавах тогава – че не е необходимо да приемаме такса депониране и че това е друг вид такса, която е допълнителен налог за населението, е била отчетена при обсъждането между първо и второ четене и е отпаднала.

дейностите по обезвреждане на отпадъците би трябвало да се обезпечават с такса, която фактически трябва да бъде събирана от собствениците на депата, където се обезвреждат тези отпадъци. В предходните точки говорихме, че държавата е изключително ангажирана с изграждането на депата и поради тази причина 10% от размера на депата могат да бъдат използвани за нуждите на държавата при неясни според мен обстоятелства.

с това смятам, че третият субект в обезвреждането на отпадъците, а именно държавата, би трябвало да има по-голяма ангажираност в целия този процес. Освен това смущаващ е и един друг момент, който е

внасят по сметки в РИОСВ в районите, в които те функционират. По същество това са чужди сметки за тези общини и аз не виждам какво налага това нещо да бъде в сметки на РИОСВ, а не примерно в сметки на общините, ако изобщо се стигне до приемането на този текст. Освен това редът и начинът на определяне на размера на тази такса се запазва единствено и само като приоритет и възможност на правителството, по-точно на Министерството на околната среда и на Министерството на финансите. Мисля, че общините и общинските съвети би трябвало да имат много по-голяма тежест при определянето на тази такса, защото те най-добре ще знаят какви са необходимостите, какви са разходите в депата и какви са възможностите за намаляване на тези такси, тъй като не е тайна, че при тези обстоятелства това отново ще натовари крайните потребители на тази услуга, която така или иначе би трябвало да се плаща от населението, защото от населението идва депонирането на отпадъците.

това е поредното натискане на общините. С бюджета, който приехме само преди няколко месеца, орязахме една голяма част от парите и възможностите, които се дават на общините за различните дейности от самите общини.

активно участие при обезвреждането на отпадъците. Затова молбата ми е да не подкрепим

Благодаря Ви, госпожо председател. По време на заседанията на комисията дълго беше обсъждан въпросът с определянето на такса депониране на отпадъци. Предполагам затова в окончателния текст в една от подточките беше посочено, че тази такса се въвежда с цел да бъдат стимулирани общините да депонират колкото се може по-малко отпадъци,

да намалява при по-доброто управление на отпадъците в бъдеще, а при депониране на отпадъците тя естествено се появява с цел управление и на съответната система за отпадъци. Това беше позицията на комисията, когато прие

Уважаема госпожо председател, госпожо Михайлова!

общините да започнат едва ли не да се самоконтролират и по този начин да депонират по-малко отпадъци. Не знам какви са Вашите наблюдения, но ежедневно отпадъците, които се акумулират от населението, се увеличават. От тази гледна точка няма да се получи ефекта, който се цели с така наречената самоконтролираща или даваща възможност на общините да депонират по-малко

който ще бъде плащан допълнително, който ще натовари населението допълнително и, разбира се, до голяма степен ще постави общините в неизгодна ситуация от гледна точка на това, че парите им ще бъдат в някакви други сметки, което в края на краищата ще бъде, меко казано, според мен и обидно за самите общини, че едва ли не няма да могат да се справят с този проблем. Доскоро бях общински съветник и според мен дейностите в общинския съвет, касаещи управлението на отпадъците, се разглеждат много сериозно и много внимателно. Всяка една от общините има интерес такса „Смет”, която се събира, изобщо парите, които събират от населението в тази връзка, да бъдат колкото се може по-малко, защото в края на краищата тези хора избират кметовете и общинските съвети

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колега, аз в изказването си към Вас искам само да спомена, че въвеждането на тази такса е в изпълнение по Мярка 411 от Плана за действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. и е насочен към постигането на определени цели, които госпожа Михайлова вече спомена. Това е един финансов механизъм, който сме длъжни да въведем съгласно европейските директиви. Това са отчисления, които общините правят и сега съгласно Закона за местните данъци и такси. Единственото, което наредбата или актът на Министерския съвет, е, че ще бъдат уточнени някакви минимални размери, които общините все пак трябва да правят.

Уважаема госпожо председател! Госпожо Кирова, мисля, че не сте ме разбрали никак правилно. Аз нямам нищо против хармонизацията на законодателството, което се налага от Европейския съюз и нашето членство в Европейския съюз с нашето законодателство. Тук обаче няма нищо общо между това, което говорите Вие за тези такси, тези пари и тези суми, които се събират от общините, с процеса на управление на отпадъците. Няма нищо общо с това. Тук става въпрос, че имаме една такса „Смет”, „Смет” се събира от общините и тя е за определени дейности. Сега въвеждаме друга, която касае друга дейност, която е свързана с отпадъците, и това е един допълнителен налог. Не смятам обаче, че държавата трябва да определя минимални цени на тази услуга. Защо, при положение че общината може да определи по-малка цена от тази, при положение че е изиграла добри процедури, по-малки са разходите в няколко общини, които са направили такова депо за управление на отпадъците, а държавата трябва да сложи минималните цени? Това не го разбирам. Няма как да го обясните нормално по никакъв начин. То не е свързано с абсолютно никакви директиви на Европейския съюз. Това е политика на държавата в момента за излизане и прехвърляне на цялата отговорност към общините и натоварване на населението с плащането на допълнителни налози. Това е истината. Всичко останало – извинения с Европейския съюз, със Светия Синод и с каквито и да било други институции няма нищо общо с действителността.

председател. Поисках думата, за да не би случайно някой от колегите да се подведе по това, което каза господин Горов, тъй като то няма нищо общо с текстовете, които ние предлагаме за създаване на по-прецизен финансов механизъм за управление на отпадъците. Финансов механизъм, който отговаря и в момента на Закона за местните данъци и такси. Изключително задължение на кметовете на общините е да организират събирането, депонирането, оползотворяването на отпадъците, но и нещо друго – след експлоатационните грижи и закриването на депата. Нещо, което в момента не се прави. По тази причина ние изрично въвеждаме отчисление, което общините сами определят. Не е вярно, че държавата го определя. Общините сами определят, за да натрупват разходи. В момента, в който депото се изчерпва, да имат налични средства, за да могат да посрещнат потребността от създаване на ново съоръжение. Държавата не може непрекъснато да изгражда нови и нови съоръжения. Практиката в момента показва, че такива общини като Сандански, като Мадан, като Враца, които получиха изцяло държавна субсидия за изграждане на депа за отпадъци, поради неправилната експлоатация и поради това, че не спазваха Закона за местните данъци и такси да имат отчисления и натрупани средства, с които да посрещнат от изграждане на нови клетки, сега държавата отново финансира тази дейност. Така, че по отношение на отчислението за след експлоатационните грижи и мониторинга, и изграждането на нови съоръжения сме изцяло в съответствие със сега действащия Закон за местните данъци и Ако тези такси са били определяни така, както трябва, тоест са се събирали толкова пари, колкото е необходимо да действа системата оптимално, няма никакви проблеми и таксата няма да се увеличи. Втората такса – таксата, която е за депониране. Да, тя се определя от държавата и тя е такса, която стимулира рециклирането и оползотворяването на отпадъците. Ние имаме конкретни конкретни количествени задължения към Европейския съюз, които сме поели за отделяне на тази част от отпадъците и нейното оползотворяване. Държавата поема ангажимента за предоставянето на инвестиции в това направление. Вие всички знаете, че едно от първите решения, които правителството прие, е Постановление № 209, с което бяха заделени средства за изграждане на сепариращи инсталации. Тоест тази материална предпоставка, която позволява отделянето на подлежащата на подлежащата на рециклиране част от отпадъците и това го поема държавата, но по-нататъшните грижи трябва да бъдат на всички нас, на общините. Затова тази минимална такса се заделя, кумулира се в специална сметка, но с нея разполагат общините. Нито един лев от тези отчисления, които ние предвиждаме по финансовия механизъм, няма да отиде за нищо друго освен по предназначение и те ще принадлежат на общините. Така, че няма никакви основания за безпокойство, че ще се създаде някаква ситуация, която да затруднява гражданите. Напротив, ние ще създадем всички предпоставки управлението на отпадъците да се извършва съгласно нормативните актове и с едни разумни средства, определени от съответните общини.

Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители, което е оттеглено. Има предложение на народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. Комисията подкрепя предложението. постъпило предложение от народния представител Йоанна Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Джавдет Чакъров, Искра Михайлова и Тунджай Наимов. което се предлага в § 50 разпоредбата на ал. 2 на чл. 75 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 50,

§ 52. Член 72 се изменя така: „Чл. 72. (1) Превозът на отпадъци в рамките на Европейската общност със или без транзит през трети страни, вносът в Общността от трети страни, износът от Общността към трети страни, както и транзитът през Общността от и към трети страни на отпадъци се извършват при условията и по реда на Регламент 1013/2006. (2) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган за Република България по прилагането на Регламент 1013/2006 относно превоза на отпадъци по смисъла на чл. 53 от регламента. (3) Компетентният орган по ал. 2 води специален регистър на издадените съгласно Регламент 1013/2006 нотификации за превоз на отпадъци от, за

чл. 83. (4) Всички нотификации по ал. 3 и документи по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци се представят на български или на английски език. В случаите, когато документите са представени на английски език, компетентният орган има право да изисква официален превод на български език.” § 53. Член 73 се изменя така: „Чл. 73. (1) За За превоз на отпадъци, за които съгласно Регламент 1013/2006 се изисква писмена нотификация, лицето, определено като нотификатор съгласно чл. 2, т. 15 от Регламент изпраща до компетентния орган по чл. 72, ал. 2 документ за платена такса и документите по чл. 4 от Регламент 1013/2006,

на нотификатора, а за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на нотификатора, издадени до 3 месеца преди датата на представянето му; му; 2. единен идентификационен код на превозвача/превозвачите, а за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на превозвача/превозвачите, издадени до 3 месеца преди датата на представянето му; му; 3. копие от съответното разрешение, регистрационен документ или лиценз за дейности с отпадъци съгласно заявените с нотификацията дейности; 4. копие от подписан договор съгласно чл. 5 от Регламент 1013/2006. (2) В случаите, когато се изисква финансова гаранция или еквивалентна застраховка съгласно чл. 6 от Регламент 1013/2006, тя трябва да бъде представена под формата на банкова гаранция, застрахователна гаранция или застрахователна полица. (3) При превози на отпадъци за Република България за операции по временно оползотворяване или обезвреждане финансовата гаранция или еквивалентната застраховка покрива стойността на разходите до завършване на превозите, удостоверено с издаване на сертификат съгласно чл. 15, буква

финансовата гаранция или еквивалентната застраховка трябва да покрива цялото количество отпадъци, посочено в нотификацията, като се допуска частична финансова гаранция за част от количеството отпадъци в случаите по ал. 7. Когато финансовата гаранция по чл. 6 от Регламент 1013/2006 е представена под формата на банкова гаранция, банковият гарант се задължава неотменно, безусловно и при отправено първо писмено поискване от министъра на околната среда и водите да преведе сумата по банковата гаранция в полза на и по сметка на Министерството на околната Банковата гаранция е безусловна и неотменяема и трябва да бъде издадена от чуждестранна банка с кредитен рейтинг АА на рейтингова агенция Moody's или от българска банка. Банковата гаранция, издадена от чуждестранна банка, следва да бъде авизирана чрез българска банка. (6) Застрахователната полица по чл. 6 от Регламент 1013/2006 се издава от застрахователното дружество, притежаващо лиценз, издаден по реда на Кодекса за застраховането. Застрахователната полица включва уговорка за плащане на пълния размер на сумата по застрахователното събитие в полза на Министерството на околната среда и водите при наличие на първо писмено поискване. (7) Допуска се да тръгнат едновременно толкова превози, колкото са покрити от частичната финансова гаранция. В този случай всеки следващ превоз може да тръгне, след като се получи сертификата по чл. 16, буква „д” от Регламент 1013/2006/ЕО.” § 54. Член 74 се изменя така: „Чл. 74. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице при одобрение на условията за превоза издава писмено съгласие за неговото извършване чрез поставяне на подпис, печат и дата в нотификацията. (2) Органът Органът по ал. 1 издава мотивирана заповед в следните случаи: 1. при разрешаване на превоз по чл. 9, § 1, буква „б” от Регламент 1013/2006

(3) Заповедите по ал. 2 се изпращат от органа по ал. 1 до нотификатора по реда на Гражданския процесуален кодекс. (4) Заповедите по ал. 2 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта, с която компетентният орган оттегля своето съгласие съгласно чл. 9,

Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за обезвреждане, освен в следните случаи: 1. при задължение за приемане на отпадъка обратно съгласно чл. 22 и 24 от Регламент 1013/2006; при превоз на остатъка, получен в резултат на третиране на отпадъци, с произход от България към други страни, за които в България няма съоръжения за рециклиране; в този случай превозът на остатъка се извършва с нова нотификация. (2) Забраняват се превозите на отпадъци за Република България, предназначени за оползотворяване, ако операторът на инсталацията, където се предвижда да бъде извършено оползотворяването, е оползотворил по-малко количество отпадъци от български произход в сравнение с количеството превозвани до Република

операторите на съоръжения по т. 1 да притежават съответните разрешения, регистрационни документи или лицензи за дейности с отпадъци съгласно нотификацията; 3. операторите на съоръжения по т. 1 да притежават разрешения за третиране и на остатъците от оползотворените отпадъци или да осигурят третирането на остатъците по екологосъобразен начин. начин. (2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 изпраща запитване за изпълнението на обстоятелствата по ал. 1 по факс или с помощта на друго техническо средство до директора на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците. (3) Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците, в тридневен срок от получаване на запитването по ал. 2 извършва проверка и изпраща становището си по факс или с помощта на друго техническо средство. (4) Органът по чл. 72, ал. 2 отказва превоза за Република България с мотивирана заповед, когато: 1. не е изпълнено едно или повече от изискванията на ал. 1; 1; 2. нотификаторът или получателят на отпадъците е санкциониран два или повече пъти за незаконен превоз на отпадъци, установен по реда на Регламент 1013/2006. (5) Заповедта по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.” § 57. Член 77 се изменя така: „Чл. 77. (1) Превозът на отпадъци между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, се извършва през митнически

изпраща копие от нотификацията и копие от издадената заповед по реда на чл. 74, ал. 2 или ал. 3 до директора на Агенция „Митници” и до директора на съответната регионална инспекция по околната среда и води.” води.” § 58. Член 78 се изменя така: „Чл. 78.(1) При съществени промени съгласно чл. 17 от Регламент 1013/2006 в условията на превоза, за който има дадено съгласие, се изисква нова нотификация. (2) За съществени се считат следните промени по издадената нотификация: 1. увеличаване на количеството отпадък, посочено в нотификацията, или 2. промяна в маршрута, ако транзитните държави са различни от първоначално посочените в нотификацията, или 3. удължаване на срока за превоз, посочен в нотификацията.”

издава разрешение на оператора на съоръжения за оползотворяване в случаите и при условията на чл. 14 от Регламент 1013/2006. (2) Разрешението по ал. 1 се издава само за съоръжения за оползотворяване на отпадъци, посочени в приложения III, IIIA и IIIБ на Регламент 1013/2006, и които не са предназначени за междинни операции по оползотворяване. (3) За издаване на разрешение по ал. 1 операторът на съоръжението за оползотворяване на отпадъци попълва заявление, към което се прилагат и следните документи: единен идентификационен код; 2. копие от издаденото му разрешение по чл. 37 за извършване на дейности с отпадъци или комплексно разрешително, издадено съгласно Закона за опазване на околната среда, в случаите, когато такова се изисква; 3. описание на използваната в съоръжението технология, включително кодовете на дейностите по оползотворяване. (4) В заявлението по ал. 3 се посочват: наименованието, седалището и адресът на управление на оператора на оползотворяващото съоръжение; 2. отпадъците, които ще се оползотворяват, както са посочени в приложения III, IIIA и IIIБ на Регламент 1013/2006, както и съответният код от Европейския каталог на отпадъците; 3. описание на химичния състав на отпадъка, когато е възможно; 4. количеството отпадъци, предвидено за оползотворяване; 5. информация относно количеството, състава и третирането на остатъците от оползотворяването; 6. срок на действие на разрешението, за който се кандидатства. (5) С разрешението по ал. 1 министърът по ал. 1 министърът на околната среда и водите дава уникален регистрационен номер на съоръжението за оползотворяване и изпраща на оператора на съоръжението копие от разрешението. Разрешението по ал. 1 не може да бъде със срок на действие, по-късен от 31 декември 2014 г. (6) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 изпраща по факс или с помощта на друго техническо средство запитване за изпълнението на обстоятелствата по ал. 3 и 4 до директора на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците. (7) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и води, на чиято територия е разположено съоръжението за третиране на отпадъците, в тридневен срок от получаване на запитването по ал. 6 извършва проверка и изпраща становището си по факс или с помощта на друго техническо средство. (8) При издаване на нотификация за отпадъци, предназначени за междинни операции по оползотворяване, чл. 14, § 4 от Регламент 1013/2006 се прилага, ако съоръжението за крайно оползотворяване притежава разрешение по ал. 1.”

или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, операторът на инсталацията подава до министъра на околната среда и водите заявление за промяна в обстоятелствата, към което прилага писмени доказателства, удостоверяващи настъпилата промяна, в срока по чл. 45, ал. 2. Компетентният орган се произнася с решение по заявлението за промяна в обстоятелствата в едномесечен срок. срок. (2) Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 отнема издаденото разрешение за предварително съгласие при настъпване на едно от условията на чл. 47, ал. 1. В този случай нотификаторът не може да кандидатства за издаване на ново разрешение в срок една година от датата на отнемане на разрешението. (3) За удължаване срока на издаденото разрешение в срока по чл. 44, ал. 1 се подава заявление за удължаване, към което се прилага декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е издадено. В този случай компетентният орган се произнася с решение в едномесечен срок. срок. (4) Издаденото разрешение за изменение и/или допълнение по ал. 1 или отказ да се издаде, измени, допълни или удължи срокът на разрешение за предварително съгласие се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.” § 61. Член 81 се изменя така: „Чл. 81. При незаконен превоз на отпадъци по чл. 2, т. 35 от Регламент 1013/2006 органите по чл. 94а, ал. 2 или оправомощени от тях длъжностни лица незабавно уведомяват писмено министъра на околната среда и водите и директора на съответната регионална инспекция по околната среда и води по местонахождението на която е установен незаконният превоз.”

среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед нотификатора да транспортира отпадъците обратно в Република България и да ги третира по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъци до крайното

(4) Заповедите по ал. 2 и 3 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението. (5) Ако разходите по задълженията, съгласно ал. 2 и 3 са поети от министъра на околната среда и водите, те подлежат на възстановяване в пълен размер от виновното лице, съгласно ал. 2 и 3.” и 3.” § 63. Член 83 се изменя така: „Чл. 83. Всяко лице, извършващо трансграничен превоз на отпадъци, за които не се изисква нотификация по Регламент 1013/2006,

идентификационен код наименование, седалище и адрес на управление; 2. вид, код и наименование на отпадъка, който ще се търгува. (2) Към заявлението по ал. 1 се представя документ за платена такса. (3) При непълнота на представените документи по ал. 1 или 2, министърът на околната среда и водите в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването й. й. (4) В 15-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотата по ал. 3, министърът на околната среда и водите или оправомощеното от него длъжностно лице, издава удостоверение на вписаните в регистъра по ал. 1 търговци и брокери.” § 65. Член 85 се изменя така: „Чл. 85. Регистрираните лица по чл. 84 уведомяват министъра на околната среда и водите за всички промени по извършената им регистрация в 7-дневен срок от настъпването им.” § 66. Член 86 се изменя така: „Чл. 86. Компетентният орган по чл. 72, ал. 2 отказва вписвъне в регистъра с мотивирана заповед: 1. когато заявителят в рамките на една година преди подаване на заявлението е извършил административни нарушения, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел ІІ; 2. при неотстраняването на непълнота на представените документи по чл. 84, ал. 1 или 2 в определения срок.” срок.” § 67. Член 87 се изменя така: „Чл. 87. (1) Регистрацията на вписан в регистъра търговец или брокер се заличава: 1. когато заявителят в рамките на една година преди подаване на заявлението е извършил административни нарушения, за които е бил наказван два или повече пъти с влязло в сила наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел ІІ; 2. по искане на търговеца, съответно на брокера; 3. при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или при поставянето му под запрещение; 4. при неуведомяване в срока за промените по чл. 85. (2) Заличаването на регистрация по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите.” § 68. Член 88 се изменя така: „Чл. 88. Заповедите по чл. 86 и чл. 87, ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедите не спира изпълнението им.” им.” § 69. Член 89 се изменя така: „Чл. 89. Нотификатори могат да бъдат единствено търговците и брокерите, вписани в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 4.” § 70. Член 90 се изменя така: „Чл. 90. За издаваните нотификации, разрешения и регистрационни документи по този раздел се събират такси, определени с Тарифата на таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, одобрена от Министерския съвет.” § 71. Член 91 се изменя така: „Чл. 91. Редът и начинът за изчисляване на размера на финансовите гаранции по този раздел и за предоставяне на годишните справки-декларации по чл. 83 се определят с наредба на Министерския съвет.”

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да направя предложение за редакционна поправка в § 59 от законопроекта.

във връзка с вече фиксирания текст, че компетентен орган е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. В този случай в ал. 5 на на чл. 79, тоест § 59, трябва да се запише „с разрешението по ал. 1 министърът на околната среда и водите, или оправомощено от от него длъжностно лице, дава уникален регистрационен номер на съоръжението” и т.н. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на народния представител Фани Христова